zaštite potrošača za razdoblje 2007. – 2008.“ Vlada je podnijela ovo Izvješće na temelju članka 121. Zakona o zaštiti potrošača. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Državna tajnica, gospođa Tamara Obradović Mazal. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Hvala gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Pomalo je uvijek nezahvalno davati izvješće sa jednom retrospektivom s obzirom da smo u devetom mjesecu tekuće godine, pogotovo nakon vrlo aktivne godine upravo u području zaštite potrošača kada smo u ovom Saboru između ostalog raspravljali i Zakon o zaštiti potrošača kao i Zakon o nedopuštenom oglašavanju ali evo sa jednim malim vremenskim odmakom podnosimo izvješće za ono što se radilo 2007., 2008. Jer na kraju krajeva sve što smo napravili 2007., 2008. zajedno sa nevladinim udrugama, zajedno sa medijima, zajedno i sa Hrvatskim saborom do korak pred zatvaranja poglavlja 28. To su lijepe vijesti iz Bruxellesa. Do kraja godine po ovom pitanju svakako očekujemo zatvaranje pregovora. Dakle, vrijedno je spomenuti se i stvari koje smo radili u dvogodišnjem razdoblju 2007., 2008. Naše aktivnosti, aktivnosti Vlade zajedno sa i Državnim inspektoratom kao i nevladinim udrugama bile su usmjerene primarno i na unapređenje nadzora i na unapređenje administrativnog okvira, ali iznad svega na iskorak prema edukaciji i javno rasprostranjenom pojmu što je potrošač, koja je njegova uloga, kako ostvariti svoja prava, kako ostvariti ono na što mu ne samo Zakon o potrošačima i zaštite potrošača već i drugi zakoni daju pravo u ostvarivanju naravno onoga što, gdje se pojavljuje u ulozi konzumenta, definiranju njegove uloge kao na neki način i kreiranja i samog potrošačkog obrasca ponašanja ali i diktiranja određenih gospodarskih ponašanja onih gdje potrošač ulazi kao konzument. Dakle, s druge strane U tom smislu je djelovao i Nacionalni program zaštite potrošača u tom dvogodišnjem razdoblju gdje smo nastojali osim opće razine i partikularno djelovati na način da smo ušli u daljnju edukaciju i širenje svijesti o pravima potrošača u dijelu koji se odnosi na financijske usluge, na općenito javne usluge i komunalnom sektoru kao i u telekomunikacijskom sektoru. Pružali smo pojačane informacije vezano za zdravstvene usluge, zaštitu okoliša, turizam, trgovine, osiguravateljske usluge i bankarstvo kao i područje hrane i njezine sigurnosti. Od svega što se odradilo u te dvije godine izdvojila bih možda neke najznačajnije aktivnosti kao što su savjetovališta za zaštitu potrošača koja su osnovana temeljem ranijeg nacionalnog programa, a čiji rad smo i nadalje financirali iz državnog proračuna koje je povezano sa centralnim informatičkim sustavom zaštite potrošača objedinjeno na teritoriju Republike Hrvatske daje neposredno na upit građana savjete direktne, pravne i tehničke savjete našim potrošačima

potrošačkog morala i u tom segmentu smo zahvalni i medijima koji su prepoznali važnost edukacije u segmentu samih potrošača. Zahvalni smo i na emisiji koja je vrlo rado i visoko gledana a to je “Potrošački kod“, kao i i emisija koja je na Hrvatskom radiju a zove se “Svo smo mi potrošači“. Dakle, kroz dva ipak javna servisa, kroz dva javna medija, kroz aktualne teme na tjednoj osnovi dolazimo do potrošača i educiramo ih i naravno pružamo i kroz te emisije direktno savjete o životnim problemima s kojima se naravno naši građani sreću. Potrošača kako psiholozi kažu da se potrošač razvija već kao malo dijete u suradnji sa Ministarstvom znanosti kreirali smo modul, modul Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo već u predškolskom odgoju, osnovnoj i srednjoj školi, koji ima naglasak na edukaciji i pravu zaštite potrošača. Isto tako uspješno smo zatvorili dva projekta. Ovim putem zahvaljujem našim inozemnim partnerima i Europskoj Komisiji. Dva projekta od kojih je jedan bio smješten u Ministarstvu gospodarstva, koji je imao za cilj i uniformirati rad savjetovališta, povezati ih tehnološki kroz Centar za zaštitu potrošača, a drugi je djelovao u Državnom inspektoratu gdje je primarni fokus i primarni cilj projekta bila edukacija gospodarskih inspektora, kako štititi i kako prepoznati kršenje prava potrošača. Oba projekta su uspješno završena, financirana od strane Komisije i naravno sva iskustva koja smo ponijeli iz ta dva projekta ugradit ćemo u slijedeći ciklus izgrade novog nacionalnog programa za zaštitu potrošača. tu su i druga područja, područje javnih usluga u kom smislu smo sudjelovali vis a vis zaštita potrošača na izradi Zakona o elektroničkim komunikacijama. Istakla se potreba i obvezivanja davatelja u dijelu zdravstvenih usluga, davatelja zdravstvenih usluga na isticanje cijena zdravstvenih usluga i uvjeta korištenja zdravstvenih usluga jer i u zdravstvu je osoba osoba također konzument, odnosno potrošač, a osnovano je 21 povjerenstvo područne, odnosno regionalne samouprave za zaštitu prava pacijenata, gledano iz perspektive Ministarstva zdravstva, ali i zaštite pacijenta kao konzumenta zdravstvenih usluga. Jedno od bitnih segmenata koje su također kreirane 2007., odnosno 2008. je dio gdje štitimo potrošača kao potrošača hrane, dakle pazimo na njegovu sigurnost, odnosno i zdravlje kroz konzumaciju hrane i u tom segmentu podsjećam na sustav žurnog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje po uzoru na europski …/Govornica se ne razumije./…, a to je pilot projekt kojeg provodimo u Hrvatskoj sve do ulaska uniju putem Hrvatske agencije za hranu. Radi se o neposrednom obavješćivanju o svim mogućim izravnim ili neizravnim rizicima za zdravlje Također smo sa nizom novela i podzakonskim aktima ušli i u jedan segment koji je bio pomalo, neću reći zanemaren, ali u svakom slučaju segment u kojem je svakako trebalo napraviti jedan zlatni Hrvatske gospodarske komore, sustav prometa nekretnina od strane fizičkih ili pravnih osoba koji se javljaju kao potrošači u segmentu kada kupuju nekretnine. U dijelu koji se tiče zaštite okoliša ponosni smo i na sudjelovanje u edukativnom programu "prijatelj okoliša" gdje je cilj bio ne samo promicanje hrvatskog znaka zaštite okoliša, već i informiranje o štetnosti, odnosno utjecaju proizvoda i ambalaže na okoliš, kao i potrošnji goriva i emisijama CO2 novih vozila. Sve ove aktivnosti, odnosno jedna retrospektiva u najkraćim mogućim crtama dovodi nas do izrade novog programa gdje ćemo naravno ići i korak dalje, osvrnuti se na prošla iskustva, osvrnuti se na prošlu suradnju i međuresorno i sa nevladinim udrugama, napraviti daljnje iskorake prema i novim tehnologijama, novim uslugama na tržištu, novim proizvodima, novim rizicima koje oni sa sobom donose, donose, i naravno težiti da u najmanju ruku imamo jednako dobre rezultate u provedbi nacionalnog programa budućeg, kao što smo imali i sa ovim o kojem izvješćujemo Hrvatski sabor. Hvala na pažnji. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji radnog tijela uzeti riječ? Gospodin zastupnik Dragan Kovačević, u ime Odbora za gospodarstva. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora na 27. sjednici održanoj 13. srpnja razmotrio je izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2007., 2008. O ovom izvješću raspravljali smo kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja izvijestio je da je hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije kroz usvojenu regulativu i strateške dokumente i to Zakon o zaštiti potrošača s pripadajućim podzakonskim propisima, Nacionalni program zaštite potrošača, te novousvojeni Zakon o općoj sigurnosti proizvoda. Kada govorimo o Nacionalnom programu zaštite potrošača potrebito je istaknuti da se njima određuje slijedeća prioritetna područja zaštite potrošača. Prvo, javne usluge, zdravstvene usluge, sigurnost i kakvoća hrane, sigurnost proizvoda, obrazovanje, obavješćivanje, trgovina financijske usluge, osiguravateljske usluge i bankarstvo, zaštita okoliša, turizam i ugostiteljstvo. U raspravi je vezano uz zdravstvenu ispravnost, odnosno sigurnost hrane istaknut problem nedovoljnog broja akreditiranih laboratorija i metoda, te činjenica da se još uvijek veliki broj analize hrane obavlja u inozemstvu, što dovodi u pitanje efikasnost i vjerodostojnost sustava. Predloženo je da se pokuša iznaći mogućnost da zainteresirana ministarstva razumije./… programa potpora akreditiranja laboratorija koji bi uz administrativne troškove obuhvatili i sufinanciranje uređaja, opreme i edukaciju kadrova. Članovi odbora ocijenili su pozitivnim predloženo izvješće i jednoglasno odlučili Hrvatskom saboru predložiti donošenje slijedećeg zaključka: prihvaća se izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2007., 2008. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu i gospodin Dragan Kovačević u ime kluba HDZ-a,

Naime, reći ću odmah na početku da klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovo izvješće. Iz izvješća je vidljivo da se u području zaštite potrošača provodi niz aktivnosti i da je Republika Hrvatska kao što smo čuli zatvorila i ovo poglavlje pregovora 28. Prema tome, tu smo u zakonodavnom dijelu usklađeni sa regulativom Europske unije, ali isto tako i u provedbenom dijelu ne zaostajemo značajno u odnosu na druge zemlje Naime, situacija u pogledu zaštite potrošača u Europskoj uniji je na vrlo visokoj razini, ali isto tako i u Europskoj uniji imamo značajne probleme. Jedan od njih i je i pitanje odštete i mogućnosti dobivanja odštete sudskim putem. tu sam pronašao u jednom članku iz studenog 2008. godine u kojem se zapravo opisuje spor između Udruženja europskih potrošača i predstavnika Europske komisije oko jednog pitanja na kojem udruga inzistira, a to je primjena američkog modela kolektivnih tužbi. Naime, iako se potrošači uvijek mogu obratiti sudu kad god smatraju da su prevareni ili iskorišteni kao potrošači, često se pritom suočavaju s velikim barijerama kao što su visoki troškovi i dugotrajne složene procedure. Posljedica toga je da svaki 5 europski potrošač neće pokretati sudsku tužbu za dobivanje odštete za potraživanja čija vrijednost ne premašuje tisuću eura. Čak 76% ispitanika unutar Europske unije kazalo je kako bi se vrlo rado udružili s drugim potrošačima u nastojanju da odštetu izbore sudskim putem. Povrh toga, sudske procedure za rješavanja kolektivnih tužbi potrošača ima samo 13 od 27 zemalja članica Europske unije. Prema tome, sustav zaštite potrošača i u Europskoj uniji ima određene probleme i zasigurno je da u tom području će i u budućnosti biti i promjena i poboljšanja. Je li ovo izvješće, odnosno aktivnosti koje su provedene u proteklom razdoblju od inspekcijskog nadzora, institucionalnih prilagodbi do zakonodavnih prilagodbi i aktivnosti na edukaciji potrošača, je li to dovoljno da bi se prava potrošača dovoljno zaštitila u Republici Hrvatskoj? Da bi ta zaštita bila u skladu sa standardima zaštite potrošača i sigurnosnim standardima u Europskoj uniji koji su zasigurno jedni od najstrožih u svijetu, sigurno je da nije. sve aktivnosti koje su provedene bitno su utjecale na ustrojavanje ovog sustava, na poboljšanje ovog sustava zaštite potrošača. Taj sustav da bi bio u skladu sa sve većim standardima zemalja Europske unije i tržišta na kojima želimo konkurirati sustav treba kontinuirano nadograđivati i poboljšavati i usklađivati ga sa tehnološkim, zdravstvenim i drugim trendovima. Treba i reći da je jačanje potrošačke svijesti i u izravnom odnosu sa konkurentnošću nacionalnog gospodarstva. Naime, ovdje ću navesti jedan primjer vezan za tržište vina u Europskoj uniji. Naime, Europska unija je i zemlje Europske unije izložena vrlo agresivnoj konkurenciji i to može se reći iznimno dobrih vina iz trećih zemalja, kao što je Australija, kao što je Čile, Južnoafrička Republika pa čak u zadnje vrijeme i Kina. Europska unija s obzirom da je članica Svjetske trgovinske organizacije više svoje tržište jasno ne može štititi visokim carinskim barijerama, carinskom zaštitom ili nekim drugim administrativnim mjerama jedini način zapravo da se zaštiti to tržište i da na neki način se zaštite i domaći proizvođači su upravo visoki standardi kvalitete. I tu treba prepoznati da je zapravo borba za potrošače kako bi oni bili educirani, kako bi oni na tržištu znali prepoznati kvalitetne proizvode, proizvode koji su i zdravstveno sigurni, koji su u skladu sa standardima očuvanja okoliša, dobrobiti životinja itd., zapravo je dio borbe za tržište i za zaštitu domaće proizvodnje jer se nametanjem visokih standarda, a istovremeno i edukacijom potrošača zapravo smanjuje konkurentnost proizvoda koji dolaze iz iz drugih zemalja. Dakle, borba za potrošače i njihovu zaštitu je i borba za interese nacionalnog gospodarstva i njegove konkurentnosti u odnosu na druge zemlje. U pripremi ovog izlaganja ima jedan zanimljiv citat, to je na web stranici Udruge "Potrošač", hrvatske Udruge "Potrošač", gdje se govori zapravo o povijesti uopće pitanja zaštita potrošača koje se vezuje uz globalizaciju svjetskog gospodarstva razvoja potrošačkog društva i smatra se da je upravo pitanje zaštite potrošača jedno od najvažnijih demokratskih dostignuća. Naime citira se iz '62. godine Kennedyev govor gdje se on obraća Kongresu vezano za Deklaraciju o zaštiti potrošača gdje kaže da potrošači po definiciji uključuju sve nas. Potrošači su najveća gospodarska skupina na koju utječe gotovo svaka javna ili privatna gospodarska odluka. Oni su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju i glas potrošača mora se čuti. Mislim da i u Republici Hrvatskoj i na tom pitanju napravljen značajan pomak, da imamo udruge koje okupljaju značajan broj ne samo članova nego doista ljudi koji su kompetentni raspravljati sa različitih stajališta, od onog tehnološkog, zdravstvenog, pravnog o ovoj problematici. I koji na neki način pomažu i Vladi i cijelom ovom sustavu da bi kvalitetniju informaciju dostavili našim potrošačima i da bi ih usmjeravali vezano uz njihova prava. Potrošači su danas sve više izloženi brojnim opasnostima, problemima te tu zaštitu potrošača, dakle njenu razinu, njenu brzinu, efikasnost treba i dalje sustavno razvijati. Jedna od ključnih stvari je svakako edukacija. Naime, svakako je i za pozdraviti napore Vlade u ovom segmentu. Meni je posebno ova emisija "Potrošački kod" na Hrvatskoj televiziji koja vrlo slikovito i na jedan način mogli bi reći pristupačan potrošačima neovisno i o obrazovnom stupnju ili razini informiranosti, dakle da itekako u svakom domu je prisutna i da na neki način usmjerava naše građane, odnosno potrošače. Koliko je važna edukacija govori isto tako i činjenica da je 19. 11. 2007. provedena anketa među građanima na tisuću ispitanika starijih od 15 godina i da je zanimljivo da je te godine upravo donesen Zakon o zaštiti potrošača, ali da 58% građana se izjasnilo da ne zna da li postoji poseban Zakon o zaštiti potrošača, dakle upravo u toj godini kada je on donesen. 15% je tvrdilo da nema zakona, a manje od jedne trećine je znalo da postoji poseban zakon. Dakle, takvi pokazatelji govore da još puno prostora postoji prije svega na području edukacije i informiranja. Možda jedan segment koji je itekako zanimljiv, a imali smo prošle godine i priliku dakle, na međunarodnom tržištu odnosno općenito susresti se sa određenim dvojbama vezano za sigurnost hrane, pa su se tako spominjala umjetna bojila kao dodaci hrani, zatim melamin u mlijeku, područje Kine, kumarin koji je također kao halucinogena komponenta, dakle tvar koja se inače nalazi u nekim proizvodima, ali koja u većim koncentracijama u odnosu na one dozvoljene znači može izazvati probleme posebice kod djece. Isto tako prije nekoliko godina imali smo problem sa genetski modificiranim organizmima, gdje su gdje su morala biti uklonjena cijela polja kukuruza. Zašto ovo govorim? Naime, ono što smo i u zaključku Odbora za gospodarstvo spomenuli, jedan od najvećih problema kod nas u sustavu je nepostojanje dovoljnog broja akreditiranih laboratorija. Dakle, laboratorija koji imaju akreditaciju i laboratorija i pojedinih metoda analize. I zbog čega imamo značajnih problema, kada se npr. za GMO nemamo uopće akreditirani laboratorij i sve analize kojima bi željeli dokazati i napraviti ekspertizu i te analize da bi bile priznate na sudu, moraju se obaviti u inozemstvu. Isto smo tako prije par godina imali slučaj sa patvorenjem vina, gdje nismo mogli to povjeriti domaćim laboratorijima, nisu bili akreditirani. Na sudu bi takve analize pale i zato se to moralo raditi u Italiji, a ne rijetko su primjeri da se radi u Austriji Austriji i drugim zemljama koje imaju takve laboratorije. Prema tome, za vjerodostojnost ovog sustava zaštite potrošača, posebno u segmentu zdravstvene ispravnosti hrane i sigurnosti hrane, nužno je znači imati akreditirane laboratorije. Danas ih je u Hrvatskoj ukupno 17, ima akreditiran nešto veći broj metoda, ali jasno to nije dovoljno. I zato se i zalažemo za jedan sustav, jedan program potpora. Do sada te potpore postoje sa razine, mislim dva ministarstva, gdje se na neki način daje pomoć, daje potpora za dokumentacijsku pripremu cijelog posla akreditacije. No smatramo da bi se ta potpora trebala proširiti i na kupnju uređaja i opreme, ali isto tako i na edukaciju kadrova koji bi radili u tim laboratorijima. Jer sigurno je da analiza genetski modificiranih organizama ili ovih štetnih stvari nije pitanje nekog laboratorija ili njegovog profita, nego je to jednostavno i javni interes i državni interes. Sigurno je da u budućem razdoblju će biti novih usklađivanja, da će biti značajnih promjena u ovom segmentu, vjerojatno i zakonskih, jer opasnosti po potrošača se mijenjaju kako napreduje tehnologija, kako napreduje liberalizacija tržišta, ali isto tako s druge strane i razvojem znanosti, posebice u području zaštite zdravlja, znači dolazi do novih spoznaja oko rizika za ljudsko zdravlje i život. I zato treba očekivati da će ovaj sustav imati jednu dinamiku i da će se stalno nadograđivati. Treba zaključno kazati, znači u ovaj sustav treba ulagati, jer uzmimo samo pitanje ove zdravstvene ispravnosti hrane, što znače za jednu nacionalnu ekonomiju, za jedno gospodarstvo, veliki broj bolovanja, odnosno bolesti koja do toga dovode. Znači Znači koliko su to gubici za cijeli sustav. Prema tome, interes nije samo zdravstveni već itekako ekonomski i gospodarski. S obzirom na sve navedeno Klub HDZ-a podržat će izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2007.-2008. Hvala Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Ja mislim da ćete sa zadovoljstvom prihvatiti moj ispravak netočnog navoda, zbog toga što jedan laboratorij u Republici Hrvatskoj ipak uspješno akreditiran za analizu GMO hrane i to je za zaštitu zdravlja "Andrija Štampar". I dapače, sada idu već i u nadzorni pregled, jer je prošla godina dana od akreditacije. Također vezano u širem kontekstu broja akreditiranih laboratorija koji se bave ispitivanjem kakvoće hrane i procesima uz hranu je i kud i kamo veći od ovog broja koji ste vi zbog toga što tu spadaju i pesticidi, teški metali. Dakle, ne samo onaj uski segment kvalitete hrane. A ukupan broj akreditiranih laboratorija u Republici Hrvatskoj je sada oko 150, što je pozamašna svota. Metoda je nekoliko stotina. Jer svaki laboratorij barem 10, 15 ili 20 metoda akreditira, tako da je to puno veći broj. .../Upadica se ne Hvala lijepo. Na redu je klub HNS-a i gospođa Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. U izvješću je prikazano razdoblje od dvije godine u kojem su prikazani rezultati rada propisani Nacionalnim programom zaštite potrošača za 2007. i 2008. godinu u kojem su propisane zadaće i ciljevi nositelja politike zašite potrošača, a to su: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, Državni inspektorat, te ostala nadzorna tijela te udruge za zaštitu potrošača. Iz izvješća je vidljiv doprinos svakog podnositelja politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj i može se zaključiti da je postavljen pravni i institucionalni okvir, te da je razvijen sustav zaštite potrošača sukladan pravilima i standardima koji vrijede u Europskoj konkretna provedba politike zaštite potrošača, posebice u određenim područjima, nije provedena ravnomjerno i vidljiva su značajna odstupanja usprkos izdvojenim znatnim proračunskim sredstvima. Sukladno izvješću u 2007. godini i sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, izdvojena su sredstva u iznosu od milijun 994 kuna, a u 2008. znatno više, 3 milijuna Zanimljiva je i struktura utrošenih sredstava. Npr. u 2008. godini na rad Savjetovališta za zaštitu potrošača izdvojeno je svega milijun 631 tisuća, a za uspostavu izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pri sudovima časti i centrima za mirenje, izdvojeno je milijun i pol tisuća, a ostatak od 550 tisuća kuna na projekte edukacije. Iz navedenog proizlazi, da nisu namjenski izdvojena sredstva u informiranost potrošača, o njihovim pravima ili bar informiranost ili bar o mjestima gdje bi mogli zatražiti pomoć u slučaju kada misle da su im narušena prava iz bilo kojeg područja gospodarske djelatnosti, od javnih usluga do složenih bankovnih osigurateljskih i financijskih proizvoda i usluga. Izdvojena sredstva ne predviđaju propagandne kampanje, posebice putem elektroničkih medija koji imaju najveću gledanost kao javna televizija, osim eto spomenutog izuzetka emisije "Potrošački kod". Jer činjenica je da se tiskani mediji manje koriste iz niza razloga, niti su predviđena sredstva za obavljanje javnog ispitivanja kojim bi se realno mogao utvrditi stupanj informiranosti naših građana o donesenim zakonskim odredbama koje štite njihove gospodarske interese ili bar propagiranje mjesta na kojim mogu dobiti besplatne informacije. Bez navedenih informacija teško je suditi o utrošenim proračunskim sredstvima ako nemamo podatak koje su izravne koristi od toga imali građani i koliki je njihov stupanj informiranosti o zakonima koje donosimo. Stoga za naše građane nije dovoljno da su doneseni zakoni o zaštiti potrošača usklađeni s europskom pravnom stečevinom, već činjenica kako ta prava koristiti u svakodnevnom životu i koje koristi od toga mogu imati. Ovdje je važno istaći da je to jednako važno i za poslovni sektor i za javni sektor, da građani potrošači kroz civilno društvo budu ne samo suradnici već partneri i važni su kreatori i korektori zadanih politika. Zato je zaštita potrošača u javnom interesu i cijela filozofija Europske unije se i zasniva na suradnji i partnerstvu poslovnog sektora, javnog sektora i civilnog društva. Zatim, vrlo bitni nositelji politike zaštite potrošača su i nadzorna tijela, tzv. regulatori koji nisu zaduženi za rješavanje pojedinačnih sporova između potrošača i trgovaca, ali su zaduženi za poštivanje zakonitosti u poslovanju sudionika na tržištu iz njihovog djelokruga odgovornosti. Ujedno su zaduženi za donošenje prijedloga za zakonske, podzakonske akte kao što su odluke i uredbe kojima se na tržištu mogu izbjeći mnogi postojeći i budući sporovi na relaciji potrošač – trgovac. njihova uloga je nažalost što je vidljivo i iz ovog izvješća malena i nedostatna, iako bi regulatori kao najbolji poznavaoci struke i pravila struke u pojedinoj djelatnosti mogli biti od neprocjenjive koristi u prevenciji i sprečavanju kršenja prava potrošača, a uz to za te svrhe ne bi trebalo izdvajati dodatna proračunska sredstva. Budući im je nadzor nad poštivanjem zakonitosti u poslovanju, kada su prava potrošača u pitanju "sporedna djelatnost", većina njih nema baš nikakvu spoznaju o broju i strukturi kršenju prava potrošača iz njihovih djelatnosti. Tako da i nemaju relevantne pokazatelje o stvarnoj veličini problema te su njihove intervencije s podzakonskim aktima, s kojima bi se mogli spriječiti uočeni poremećaji na tržištu, zakašnjele ili ih najčešće nema. Sve navedeno, gomila problema na strani potrošača i trgovaca stvarajući tako daleko veći broj prigovora i pritužbi od realno potrebni što sve pak na strani rješavanja istih iziskuje uključivanje većeg broja sudionika i većeg iznosa proračunskih sredstava. Možda kao primjer neefikasnosti regulatora da spomenem regulatore za bankovne i financijske usluge, a to su Ministarstvo financija, Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga koji su ovlašteni ovlašteni za davanje licenci za rad pravnim subjektima i pojedincima, ali se njihove djelatnosti u mnogim poslovima prepliću u mjeri da jedan regulator daje subjektima licence za rad, drugi donosi prijedloge zakonskih i podzakonskih akata ili slučajeve gdje jedni i drugi obavljaju nadzor nad bonitetom i poštivanjem zakonitosti ili bolje rečeno ne obavljaju što je dovelo do problema. Samo da podsjetimo na probleme štedno-kreditnih zadruga gdje su oštećeni građani u virovitičkoj štedionici za 100 milijuna kuna, u varaždinskoj za 90 milijuna kuna, a da se ne spominje u '90.-tima propast 17 banaka, a za što u HNB-u kao regulatoru nitko nije odgovarao za propušteni nadzor. U Republici Hrvatskoj potreban je jedan regulator za bankovne i financijske usluge koji bi davao licence za rad, obavljao nadzor nad bonitetom i poštivanjem zakonitosti u poslovanju kao što recimo ima to riješeno Njemačka koja je daleko veća i bogatija zemlja od naše. Slična je situacija i kod drugih regulatora koji ne prate provedbu zakonskih odredbi na tržištu i nemaju povratnih informacija o tome što bi trebalo donijeti kroz zakonske izmjene i dopune postojećih zakona, a što kroz odluke i uredbe kako bi potrošači, ali i trgovci imali manje potrebe za istjerivanje pravde, a više ugodne kupovine proizvoda i usluga što pridonosi gospodarskom rastu zemlje kao cjeline. I na kraju rekla bih sljedeće. Sigurnost proizvoda, informiranje potrošača, sloboda izbora i pravo da se vaš ili naš glas čuje četiri su temeljna ljudska prava kad je u pitanju potrošnja. I rečenica za kraj, a već sam je spominjala u svome izlaganju, informiran potrošač, kao što sam već i ranije rekla, postaje najbolji regulator tržišta i zato je potrebno što više ulagati u edukaciju. Zahvaljujem. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovana gospođo državna tajnice sa suradnicom, štovane kolegice i kolege zastupnici. pred nama je Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2007. do 2008. godine i to je pohvalno što imamo takav materijal pred sobom na saborskim klupama. Jer potrošač je danas regulator razvoja suvremenog gospodarstva, tržišnog gospodarstva što je ujedno i preduvjet demokratskih odnosa u društvu. Na taj način potrošači izravno utječu na poslovnu politiku gospodarstvenika, potiču konkurentnost, stvaraju poticajno okruženje na tržištu i stoga je povjerenje potrošača od iznimne važnosti. I sve bi to bilo dobro da ovaj izvještaj stvarno nije na neki način zastario, jer ga mi evo gotovo pred kraj 2009. razmatramo za ono razdoblje od 2007. do 2008. Dakle, početkom 2007. godine stvarno nije još bilo niti naznaka krize, nije bilo ovih potresa na globalnom tržištu koji su se posljedično kasnije reflektirali i u Hrvatskoj tako da su evo kulminirali tek prije nekih pola godine. Dakle, izvještaj je zastario. U međuvremenu se pojavila kriza. U međuvremenu smo i mi u ovom Visokom domu usvojili barem pola tuceta relevantnih zakona koji su vezani uz ovo pitanje i stvorili su se potpuno novi uvjeti gdje se ovo izvješće na njih ne referira. U međuvremenu smo imali prilike i vidjeti ostale zanimljive procese kao što je ogromne gužve pri kupnji školskih knjiga koje su različitih cijena u različitim gradovima gradovima i knjižarama. Svjedoci smo bili i prave pljačke hrvatskih potrošača putem plaćanja električne struje kupljene po enormnim iznosima od strane HEP-a. U međuvremenu eto i Upravni odbor HEP-a smijenjen, između ostalog i zbog toga, bar se nadam. Bili smo svjedoci vjerojatno plaćanja dodatnih troškova pri kupnji Podravkinih proizvoda kojima su sami potrošači financirali otkup dionica od strane podravkine uprave, fiktivno kreditiranje SMS-a. Što znači i parola “Kupujmo hrvatsko!“ u kojoj se u trgovinama podvaljuje prodaja stranih proizvoda pod hrvatskom egidom. hrvatskom egidom. U ovom uvodu ovog izvješća se zatim kaže da hrvatsko zakonodavstvo je gotovo u potpunosti usklađeno sa pravnom stečevinom Europske unije kroz usvojenu regulativu i strateške dokumente. Što znači gotovo u potpunosti usvojeno? Gdje je onaj segment u kojem nije usvojeno? Također, da li je to razlog da je gotovo potpuno zatvoreno predmetno poglavlje. To u ovom, dakle niti u ocjeni stanja u uvodu nema kao što ga nije bilo niti u Zakonu o zaštiti potrošača koje smo nedavno raspravljali i gdje je gotovo identični izričaj stavljen u ocjeni stanja. Na žalost u našem zakonodavstvu koji se odnose na zaštitu potrošača zakoni i propisi su napravljeni sa stajališta ponuđača proizvoda i usluga i potrošači možda najbolje znadu koliko je zapravo uvođenje tržišnih mehanizama bolno, koliko trebamo usvojiti novih propisa na putu u Europu gdje se u prisutnim kriznimn okolnostima još i dodatno dakle susrećemo sa svim i svačim i to na našem domaćem vrlo agresivnom tržištu gdje vlada zaista još uvijek gotovo prvobitna akumulacija kapitala i vjerojatno jedna od najvećihn bumova razno raznih diskonata i outleta kojeg naprosto u tom obimu u ostalim tranzicijskim državama nema. Svi smo uvjereni da potrošače netko treba štititi. Ali onda osim zakonskih odredbi se to mora opredmetiti i u jačanju svijesti o potrebi zaštite potrošača, edukacije građanstva, zatim u potpomaganju udruga za zaštitu potrošača i ostalih nevladinih organizacija koje se barem u nekom segmentu s time susreću. Prisjetimo da je zakon koji smo mi usvojili o zaštiti potrošača Zakon kojim se više štite trgovci da ne bi imali suvišne troškove nego što se na žalost odnosi na zaštitu potrošača. Preklapaju se još uvijek nadležnosti organa kontrole na tržištu. Građanin ili fizička osoba kada je oštećena ako ne dođe do izravne nagodbe može ostvariti svoju kompenzaciju putem tek nakon okončanog sudskog postupka. Istina Bog, u zakon je uvedena i mogućnost kolektivne tužbe od strane udruga za zaštitu potrošača. što to vrijedi kada su udruge u pravilu siromašne. Ministarstvo, Vlada, predmetno ministarstvo ima pomalo i maćehinski odnos prema njima u čemu se, što se najviše ogleda u činjenici da savjetovanje građana obavljaju i vlast i nevladine udruge. Ali takvu institucionalnu potporu dobivaju samo neke udruge, a ne i sve, tako da one udruge koje nisu suosnivači savjetovališta, niti ne dobivaju svoja sredstva za osnovni rad, niti od Vlade, niti od od lokalne uprave i samouprave. Pa tako recimo imamo u savjetovalištu Zagreb situaciju koja se evo u ovom izvješću spominje da je zaprimljeno 72 predmeta, a riješen je jedan predmet, a neriješen je jedan, pa je onda dole zvjezdica i kaže savjetovalište Zagreb je ipak dio upita riješilo na način da su potrošačima dostavili odgovor elektroničkom poštom, budući da ovaj sustav, ovaj centralni informacijski sustav zaštite potrošača tijekom 2008. godine bio u još u probnoj fazi. Ali je činjenica da od 72 zaprimljena predmeta je riješen samo jedan, a to savjetovalište i predmetna udruga ipak dobiva neka sredstva za svoj Dakle, bilo bi u svijetlu ovog izvješća možda dobro razmisliti o potrebi da se uloge savjetovališta za zaštitu potrošača možda bolje promisle, redefiniraju, da budu učinkovitije, transparentnije, brže, dostupnije, sa kvalitetnijim modelom rada što je možda ukoliko se dobro promisli to lako i ostvariti. Najjednostavnije bi možda bilo imati nacionalno savjetovalište u kojem bi jednaki dionici bili i predmetno ministarstvo i udruge prema nekakvom modelu koji mogu lako

radu savjetovališta postoji i cijeli niz neracionalnosti, istovjetnih poslova u veličini i obijmu u svim savjetovalištima, a za to nema potrebe. Potrebno je nadalje i provoditi kontinuirani monitoring, nadzor tih savjetovališta uključujući nadzor svega što se između i Zakonom o radu, od zaposlenika traži. Treba napraviti, odlučiti se za jedan model kako to uspostaviti, da li po ugledu na zapadnoeuropske države ili tranzicijske države ili možda uspostaviti neki naš nacionalni model, ali u svakom slučaju treba biti konzistentan. Nadalje, u ovom izvješću možda više pažnje treba obratiti i na edukaciju, posebice na edukaciju mladih ljudi, jer na žalost oni nemaju svijest o potrebi zaštite potrošača i potrebe zaštite njih samih kao potrošača. I to se može ostvariti i kroz rad ostalih udruga civilnog društva, možda čak i putem putem zaklade za razvoj civilnog društva o kojoj smo prije nekog vremena raspravljali ili posebnim programima za mlade koje bi poticalo predmetno ministarstvo ili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Možda čak i razmisliti putem Ministarstva obrazovanja i športa na uvođenje zaštite potrošača u školske programe, putem određenih curiculuma ili predmeta, što se do sada određivalo kroz raznorazne projekte koje nisu bili povezani direktno sa obrazovnim sustavom. Dakle, zaključimo. Dobro je da raspravljamo o ovakvim stvarima, međutim stvarno bi trebalo biti ažurniji ili imati nekakvo kraće izvještajno razdoblje, jer ovakva rasprava je pomalo bespredmetna. Hvala lijepa. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Poštovane kolegice i kolege, predsjedniče, gospođo državna tajnice i suradnice. Pomnijim iščitavanjem ovog izvještaja zaključio sam da imamo toliko organizacijskih oblika i propisa da bi našim potrošačima u Hrvatskoj trebalo biti zaista sjajno. Imamo po meni čak i dosta kvalitetan Zakon o zaštiti potrošača, Nacionalni program o zaštiti potrošača, Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača. Odmah se nudim svakom zastupniku tko mi kaže tko je predsjednik Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, plaćam ručak, ali ne ovdje u Saboru. Odjel za zaštitu potrošača pri Ministarstvu gospodarstva, centralizirani informatički sustav zaštite potrošača, savjetovalište u Zagrebu, Osijeku, Puli i Splitu, 26 udruga za zaštitu potrošača i dva saveza. Nije bitno koliko oni koštaju državu i porezne obaveznike, nego što su u korist potrošača napravili. Preko centralnog informatičkog sustava evidentirano je u godinu dana 215 predmeta. Jedna tjedna emisija potrošačkog koda Hrvatske televizije rješava 216 predmeta. U tjedan dana. Nešto sa sustavom ne štima. Previše je vijeća, odjela, savjetovališta, a naročito udruga, a premalo Ja ponavljam po stoti put, kada smo već osnovali toliko agencija u Hrvatskoj, ja sam ih probao izbrojati, nabrojao 28 sam prekinuo brojati. Ponavljam prijedlog o osnivanju Agencije za zaštitu potrošača koja će biti neovisna, koja će biti na jednom mjestu u Zagrebu, koja će raditi 24 sata 365 dana u godini i putem telefona i elektroničkih medija dostupno svakom građaninu i svakom turistu u Hrvatskoj na barem uz hrvatski jezik i na 2 svjetska jezika. Edukacija potrošača će rezultirati činjenicom, a vjerojatno će se gospođa državna tajnica složiti da su potrošači najbolji inspektori kad znaju svoja prava, jer ih je najviše, oni su na tržištu svaki dan i bore se za svoje interese ako znaju koja su njihova prava. Kada bi u našim pretincima, vratima, na stepeništu ispod sagova, ispod prozora, još jedino pod bračnim krevetom nisam pronašao reklamu nekog trgovačkog centra, bilo samo 10% letaka koji bi educirali ljude što i kamo moraš ići ako kupiš pokvareni jogurt, a što možeš znati tek doma kad ga otvoriš, i da bi nakon prijave takvog potrošača, ne samo da ćemo reći da ima pravo ići natrag da mu ga zamijene, nego u roku pola sata inspekcijska služba bila u tom trgovini, trgovačkom centru ili kod tog proizvođača čiji pokvareni jogurt je još uvijek u prodaji, onda bi i trgovci ozbiljnije shvaćali ove napore i vas u ministarstvu i ovog odbora i Nacionalnog vijeća i drugačije shvaćali sam zakon. Dakle, ja se ne zalažem za nove inspektore i inspekcijske službe nego stavimo potrošače u funkciju da budu inspektori. Prvenstveno zbog sebe i za svoj račun, ali i zbog države u civilnoj zaštiti od tih prava. A da bi potrošači mogli postati inspektori oni doista moraju dobiti upute, a s tog područja dobivali su najmanje savjeta do sada. I da još nema "Potrošačkog koda" na Hrvatskoj televiziji ne bi bilo ni jedne emisije, ni jednog medija, ni jedne javne riječi koje se bavi pravom 4 milijuna i 500 tisuća građana ove države. Imamo emisije plaćene na teret državnog proračuna za grupacije koje broje tisuću ljudi, 2 tisuće, 5 tisuća i to je dobro, za svu vrst manjina, ne mislim to moram reći samo na nacionalnoj, ali za zaštitu potrošača država na ovakav način je novac davala udrugama. Ja predlažem da prekinete financiranje udruga za zaštitu potrošača i njihove saveze, jer se bojim ili vjerujem da bi prekidanje njihovog financiranja bilo veliki doprinos antikorupcijskim naporima u Hrvatskoj. Strašno veliki doprinos. Previše ih je. Premalo rezultata i učinaka koji su napravili i zato da budem najblaži što mogu, u smislu i u cilju ukidanja ili smanjenja korupcije, prekinite financirati udruge. I sad nek me optužuju kako god hoće, nek se oglasi tko god hoće od njih. Priznajem za razgovor i argumente samo njihove predmete koje su rješavali i što su radili. Ništa drugo, nikakve emotivne ispade. Nikakve njihova napredovanja iz tih udruga do različitih vijeća ne samo vaše ministarstvo nego medijima i tako dalje. Kada muž ženu predlaže, ili žena muža, ne znam, neko nekog je nekamo predložio. Nezavisna državna agencija financirana iz državnog proračuna, neovisna o trgovcima zbog financiranja, dostupna svim potrošačima i turistima u Hrvatskoj. svakom trenutku daje uputu kamo, ali preko centralnog sustava o svakom takvom prijavi automatski obavještava inspekcijsku službu. I onda ovaj centralizirani informatički sustav doista je malo koštao ako ga stavite tako u funkciju. Kada potrošač nazove i traži savjet, a ovaj ga pita gdje, kada i što, da mu odgovor i savjet, ali istovremeno to šalje nadležnom inspektoratu u ono mjesto koje pripada njemu da ga sutra ujutro dočeka što su potrošači prijavili, onda inspektori neće reći da moraju hodati na sunce, nego će imati popis gdje su se te stvari dešavale i kamo moraju ići. Ako treba kupite im auto. Ne znam u čemu je sve problem. Ali školujmo potrošače, stavimo ih u funkciju inspektora i vjerujte mi da će tada trgovci drugačije na to sve postavljati. I ovo ću ponavljati i ponavljam već godinama svakom prigodom i svaki put, ako samo 1%, samo 1% od prometa na malo godišnje na roba i usluga je ostvareno kršenjem, kršenjem Zakona o zaštiti potrošača to vam je točno 8 i pol puta veći ekstra profit trgovaca nego će država ubrati kriznim porezom i povećanim PDV-om kojega smo uveli u ovoj i idućoj godini zajedno. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku. Gospođa zastupnica Marijana Petir.

ove slučajeve koje je on nabrojao i koje je povezivao sa možda ne bih rekla koruptivnim radnjama nego više nemoralnim, da takvi slučajevi postoje. No, moje iskustvo evo kao zastupnice koja često kontaktiram sa našim građanima da doista udruge za zaštitu potrošača opravdavaju svoje postojanje i da u mnogim situacijama kad su građani u nedoumici koje je njihovo pravo, kako zaštiti to svoje pravo zovu upravo u udruge za zaštitu potrošača i dobivaju konkretne odgovore. Zbog toga smatram da je njihovo postojanje opravdano i da oni zaslužuju financiranje od strane Ministarstva gospodarstva, odnosno resornog ministarstva, jer sigurno da takve udruge pomažu i ministarstvu u njihovom radu. I potpuno se slažem sa vama i upućujem sve pohvale emisiji "Potrošački kod". Mislim da je to jedna od dobrih emisija koja rješava konkretne probleme i zbog toga u Hrvatskom saboru mislim da im svi trebaju uputiti jednu veliku zahvalu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin Dragutin Lesar. Gospođo Petir, različiti smo ljudi pa su nam različita iskustva i motivi za neke izjave, dokazivanje ili osporavanje. Moja iskustva pak govore drugačije. S velikim brojem potrošača s kojima sam razgovaralo bili su više razočarani udrugama, nego savjetima i informacijama koja su dobivali kada su se obraćali državnim tijelima. I predaleko bi me sada odvelo, a i vrijeme je prekratko da stavimo na papir i poredamo neke aktivnosti, nekih udruga u javno razvikanim kompanijama, kako su neki državni monopoli bili u određenom trenutku na njihovoj tapeti pa najedanput nestali, a neki nisu nikada ni bili? Kako to da neki telefonski operateri jesu na meti nekih udruga, a neki nikada nisu ni bili, neće niti biti? Kako to da neki monopoli države, primjerice u proizvodnji energije koindiciraju sa kadrovskim promjena u tim javnim sustavima? Prema tome, ostajem kod svojih tvrdnji. Prihvaćam da vi imate drugačija iskustva, ali nažalost moja su drugačija, pa zato i tvrdim jedan dobar antikorupcijski potez bi bio kada prestanemo to financirati. Hvala. I još jedna replika, gospodin Goran Marić. **Marić, složio bih se s vama sa nekoliko teza, ali jednu bih istaknuo koja je možda propuštana kazati, a zaslužuje kazati. A to je da je u posljednjih desetak godina napravljen ogroman iskorak u zaštiti potrošača. Ali složit ću se s vama da ta razina zaštite nije ni približno dostatna danas, da ona mora ići još snažnijim koracima nego je do sada išla. Jer mi do unatrag nekoliko godina nismo imali uopće zaštite potrošača. Potrošači nisu ničim bili zaštićeni. Danas je to znatno bolje nego je bilo, ali je to daleko od onoga kako potrošač treba biti zaštićen. Kako se zaštiti od dezinformiranja koje svakodnevno putem medija dolazi do potrošača pogrešne informacije? Kako se zaštiti od onih koji nezakonito reklamiraju svoje proizvode i usluge? Svaki dan čim ostavim automobil za brisačem nađem poruku, "Odobravam kredit, javite se gospođi Jasminki". Pa tko je ta gospođa Jasminka, da vidimo tko je? Radi li Državni inspektorat išta? Zašto ne reagira tamo gdje treba reagirati? Kako kada se oglašava da je besplatno telefoniranje, da je sve jeftinije i jeftinije? Pa to cijelu Hrvatsku obmanjuju telekomunikacijski operateri. Svakim danom sve jeftinije slušamo, a svakim danom računi sve više, a sve manje razgovaramo. Tu potrošači nisu zaštićeni nimalo. Ali treba naglasiti da je velik iskorak napravljen i da je HTV-ova emisija "Potrošački kod" za razliku od HTV-ovih nekih drugih emisija, izvanredna emisija. Hvala lijepo.

Međutim, trgovina je živa stvar, strahovito se brzo razvija. Svakodnevno na tržište dolaze nove robe, nove usluge koje do jučer nije bilo. Tako primjerice '90.-te godine nismo trebali raspravljati o zaštiti korisnika mobilnih uređaja. Jer toga tada nije bilo. Ali danas moramo razgovarati o tome da telefonski operateri, naplaćuju telefonsku uslugu čak i onda kada je broj kojega zovete zauzet, zauzeće. To su oni sa dodatnom vrijednošću 060, 080 itd. Pa ako nazovete taj broj, a on je zauzet oni će vam uredno naplatiti kao da ste obavili razgovor. To je nešto novo. I uvijek moramo nanovo intervenirati jer dolazi do novih ponuda usluga i roba. I doista, ne samo vi velite na autu pronalazite, ja sam rekao ja dosita moram već provjeravati u spavaćoj sobi, nisu li kroz prozor i tamo donijeli svoje reklamne poruke. Jedno osobno iskustvo. Neki dan me zove isto jedna takva ponuda. Ja ženi velim, ne želim s vama razgovarati nemam vremena. A ona meni veli, a što se vi na mene derete? Što ja na nju vičem ona mene pita. Nazove me u osam navečer, taman "Dnevnik" završava, da mi ponudi nekakve jastuke proklete. Još me pita što se na nju derem. Toga prije 19 godina nije bilo, niti prije 9.

Hvala lijepo. To bi bila zaštita predsjedavajućega. Je li tako predsjedniče? Da ona malo čitkije napiše to ime. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, gospođo državna tajnice. Ja ću se isto pridružiti raspravi mog kolege Franića i ovakva izvješća iako su obvezna i potrebna ne govore previše, a nekada mi se čini da nisu ni previše korisna. Kada gledamo, znamo moramo ih imati, ali kada gledamo što unutra piše te informacije ne govore da li se zaštita potrošača u Hrvatskoj u zadnjem periodu unaprijedila, nema nekih komparativnih podataka. Sa druge strane kada iščitate cijela izvješće vidite da ta razina u Hrvatskoj nije ni približno na onoj razini na kojoj bi trebala biti. Prvo što mi je upalo u oči u izvještaju je da smo mi, odnosno ne mi, nego prethodni saziv Sabora 2007. donijeli zaključak i odluku o proglašenju 2007. godine godinom edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj. Znači, edukacija, gdje bi trebali ljude educirati i razvijati svijest među njima kako bi se oni mogli što bolje zaštiti na tržištu. I onda nekoliko stranica poslije vidite podatak koliko smo mi toga iz proračuna izdvojili, te 2007. godine da bi se ta svijest i da bi se naši građani educirali o svojim pravima. A izdvojili smo ukupno 750 tisuća kuna. Od toga na edukaciju 450 tisuća kuna. I onda kada pogledate u biti da radimo nešto što neće imati pretjerano efekte jer jednostavno s tim novcem nije moguće obuhvatiti niti jednu malo složeniju marketinšku akciju niti bilo šta šta bi našim potrošačima razvilo svijest. Da je tomu tako vidi se iz podataka koje isto nudi ovo izvješće, a govori se o prijavama inspektoratu na razini od 472 godišnje, odnosno to je preko ovog centralnog informatičkog sustava, odnosno predmeta govorimo o 2008. godini u kojoj je bilo zaprimljeno 215 predmeta. To bi govorilo o jednoj gotovo idealnoj situaciji u Hrvatskoj kada tako malo prigovora i žalbi ima od strane naših potrošača. Naravno, istina nije ta da je situacija jako dobra nego jednostavno ljudi nisu informirani. Udruge potrošača treba jače podržati i ovih 26 udruga iz saveza apsolutno zaslužuju veći iznos iz proračuna i veću podršku iz proračuna, da te udruge na kraju krajeva postanu one koje će se boriti za svoje interese. Tako je svugdje u svijetu. Udruge potrošača u Njemačkoj, u Americi su one od koje mnogi mnogi oni koji prodaju usluge i robe na tržištu strepe šta će oni reći, da li se ponašaju korektno, da li su proizvodi takvi kakvi se deklariraju, da li krše prava potrošača. To jednostavno nije moguće u Hrvatskoj napraviti bez veće podrške države. Kada govorimo o savjetovalištima šta je bilo i u planu da se napravi, postoje četiri savjetovališta koja funkcioniraju u Republici Hrvatskoj i onda kad vidite broj zaposlenih i ljudi koji daju savjete i odgovore i odgovore našim građanima kada se jave radi se, znači devet zaposlenih u svim tim savjetovalištima, znači po savjetovalištu 36 zaposlenih koji su odgovorili pismom, telefonski ili mailom na 15 tisuća u prosjeku prigovora. E sada, kad vidite da je to 36 ljudi, 220 radnih dana, znači oni u prosjeku odgovore na dvije žalbe dnevno. Znači, čovjek sjedi u uredu, dvaput mu zazvoni telefon i on kaže e to je vaše pravo i odradio je cijeli radni dan. Da li je to efikasno i da li je to racionalno upravljanje i resursima, odnosno da li ta savjetovališta uopće koriste svrsi koji smo ih postavili koji smo ih postavili i zamislili? Dva poziva dnevno za plaću cijeli mjesec. Mislim da je svima jasno, ja ne kažem da ti ljudi su krivi za to tamo, ali činjenica je da ne postoji dovoljno volje da se promovira i dovoljno sredstava iz proračuna da se promovira zaštita potrošača na pravi način. Mislim da znači tih 3 milijuna kuna što izdvajamo za ta savjetovališta možda bi bila korisnija da se iskoriste u jednu marketinšku kampanju ili da se daju udrugama koje će onda štititi potrošače. A koliko su naši potrošači nezaštićeni reći ću iz nekoliko primjera. Netko je spominjao, kolega Marić, telefonske usluge ili kredite na šajbi, a ja ću spomenuti usluge kamata. Naši potrošači, svi hrvatski građani su apsolutno nezaštićeni na tom području. Vi kada potpisujete kredit ne znate koliku ćete kamatu plaćati. To je dobra volja banke, situacija na tržištu, interna odluka banke i koliko ona raspiše, raspisala je, do one granice od 14% što je HNB stavio kao gornju granicu. Nema nikakve referentne stope. Ne možete nikako predvidjeti šta ćete i koliko u tom periodu platiti. Oni svi otplatni planovi koje dobijete kao potrošač na početku realizacije kredita vam ništa ne vrijede, jer se kamate mogu promijeniti sto puta u tom periodu. I ono što potrošači sa pravom zahtijevaju, a to je da se uvede referentna stopa koja može biti Euribor plus minus i onda znate kad vidite kako se kreće. Nije to do jedne ili druge ili treće banke kako će odrediti kamatnu stopu, nego vidite kakva je kamatna stopa na trenutnom tržištu kapitala i na taj način možete imati laku preglednost koliko ćete plaćati i koliko vas košta kredit. S druge strane govorimo o cijeni goriva. Također apsolutno ostavljeno na odluku onima koji to prodaju. U ovom slučaju radi se sada već o INA-i koja više nije u državnom vlasništvu i sada smo imali jednu situaciju kada se cijena goriva promijenila bez, malte ne, znanja države i mislimo da ćemo ograničiti sa 3,5% tjednu promjenu goriva, da ćemo na taj način zaštititi potrošače. Apsolutno nećemo. S druge strane gledamo, evo rekao je kolega Marić dva primjer, ja ću dati još jedan primjer, gledamo ove famozne emisije ove famozne emisije 0600 gdje ljudi prvo nude jackpotove za odgovor na pitanje koja to životinja počinje sa sa r, ima četiri slova, zadnje slovo a, a pliva u moru i onda vam kažu dobit ćete 10 tisuća kuna, znači odgovor je vrlo jednostavan riba. Ali problem je u tome da kada nazovete ne možete dobit po sat vremena liniju i onda tuče 200 ljudi u isto vrijeme po sat vremena, minuta 3 ili 6 kuna i naravno da ti ljudi zarade puno više nego šta bi inače mogli sa nekom reklamom ili sa nekom normalnom nagradnom igrom zaraditi. A sa druge strane Ministarstvo financija dozvoljava takve oblike nagradnih igara. Znači, opet nema nikakve zaštite potrošača. I još jedna stvar koja možda nekom može pasti na pamet, a desila se sad u Italiji. Nakon ovog famoznog jackpota od 145 milijuna eura, udruge potrošača u Italiji su tražili da se ograniči visina jackpota. To je nešto o čemu bi možda Hrvatska lutrija trebala razmisliti, da se ograniči visina jackpota jer ogromni ogromni iznosi koji mogu se ponuditi na našim lutrijama mogu ugrozit potrošače na način prvo da nisu ni sami svjesni koliko je sitni dobitak, a s druge strane da ulažu ogromna sredstva i riskiraju veće štete nego šta je uopće moguće da će ikada dobiti. Znači, poanta je ono što bih ja htio reći da se usmjerava sredstva koja smo do sad izdvajali u udruge za zaštitu potrošača da se njih osnaži, jer će oni sigurno najbolje moći zaštititi naše sugrađane i sugrađanke jer je to smisao njihovog postojanja. Administrativna savjetovališta sigurno nisu dala rezultata i tu stvar trebamo promijeniti na način kažem da se pomaže više udrugama koje funkcioniraju.

da je samo 750000 kuna u godini dana uloženo u edukaciju potrošača kako bi bili informiraniji kako se zaštititi. Pa kako se promatra je li to iznos dovoljan, velik ili mali to možemo razgovarati o tome. Ali zašto uopće razgovarati kako odmazdovati potrošače, kako se štititi od onih koji ne smiju to raditi. Pa potrošači se ne smiju varati, potrošači se ne smiju obmanjivati. A sad ih mi moramo obučavati kako se tome dosjetiti ako im se to učini. imamo institucije, imamo inspekcije, imamo zakone. Nek' se samo toga bolje pridržavamo. Više kažnjavati pa ćemo onda imati više sredstava i za ono što nam treba. Ali mnogo toga se kod nas događa što doista je rijetkost u drugim dijelovima svijeta. Ovakav odnos banaka što ste kazali prema potrošačima, prema klijentima. To je jedinstven odnos u svijetu, ta jednosmjerna ulica kod njih, ta promjenjiva kamatna stopa. Ne znate kad se budite s kojom ćete se kamatnom stopom probuditi. Ali nikada sa nižom. Samo na više. Pretplatite HEP-u po godini dana, po ratama pretplatite tisuću, dvije kuna. Neće vam to vratiti do sljedećih godinu dana. Kako zaštititi tu potrošača? Čekate još godinu dana da im leže novci. Nikako postići. Zovete tamo, nemate s kim razgovarati. Kako se obraniti da HTV naplaćuje porez na prijemnike? Pa toga nema nigdje u svijetu. Kupim sredstvo, to kao da uvedu porez na hladnjak. A neka uvedu kako se zaštititi za svoj program, ali ne pretplatu koristiti kao porez na sredstvo, na prijamnik. To se potrošač, kupac mora zaštititi. A isto tako kad govorimo o HT-u kad imate priključak koji ste platili 2000 maraka prije 10 ili 15 godina, pa odjavite. Više od 3 mjeseca morate ponovo platiti kao da nikad niste bili vlasnik tog priključka.

apelima, a zbog čega treba udrugama, odnosno potrošačima dati podršku? Zbog toga što je država sa svojim aparatom u tom segmentu vrlo neefikasna. Jeste vi sada sa jednom emocijom i žestinom govorili o tome kakve se nepravde dešavaju? Pa upravo zbog toga treba ljudima dati mogućnost da se sami od toga brane. Zbog toga. Znači, da oni budu ti koji će pisati inspektoratu da im je ispod šajbe Jasminka ostavila broj telefona za kredit ili da je ne znam malim slovima u banci napisano ovo ili ono. Zbog toga šta je interes potrošača puno veći nego što je to represivnog aparata, a pogotovo inspektorata koji, na kojeg se svi pozivamo za sve a radi se opet vrlo malo. Opseg poslova mu se proširuje, a jednostavno svake godine u proračunu imaju isti iznos za plaće i za inspektore. Znači, jednostavno nemoguće je sveobuhvatno napraviti posao ukoliko ne uključimo cjelokupnu hrvatsku javnost, sve potrošače u Hrvatskoj u taj posao da se zaštite od onih koji žele na mutno uzeti novac, dati nekvalitetnu uslugu ili robu za ono što su pošteno platili. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Inače u 17,31 prošlo vrijeme za prijavu. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Vi ste kolega Maras iznijeli nekoliko interesantnih i vrlo zanimljivih primjera kako se u biti potkradaju i kako se varaju građani. Istina, malo je naših građana proizvođača takvo je vrijeme. Ali svi smo mi potrošači. I udruge potrošača glavni su partner u biti upravo u ovom socijalnom smislu samoj državi pogotovo u vremenu krize. Te udruge bi trebale postati posebno važne. Zato mi se čini i ovaj iznos koji se izdvaja nije dovoljan. Lokalne zajednice počesto mnoge ne osiguravaju za te udruge minimum prostora. Evo primjer. U Zadru nemaju niti za telefon tako da i ljudi entuzijasti koji su izvrgnuti neviđenim pritiscima naravno od strane krupnog kapitala i koji prodaje tu bol probu u zaštiti samih građana odnosno potrošača. Prema tome, gledati ovaj problem čini mi se da je važnije pogotovo u ovom trenutku više nego ikada upravo sa tog socijalnog aspekta. Jer država kada je zaštitila upravo odvajajući određena sredstva. Pa vidimo koliko Njemačka na milijune, desetine i desetine milijuna u jednoj maloj pokrajini odvaja jer zna da je to itekako isplativo jer će građanin sam biti zaštićen. Vi ste naveli nekoliko interesantnih primjera i kolega Marić u pogledu kamata. Što je sa lažnim reklamiranjem? To je nešto što je vani sasvim normalno. Naš čovjek niti ne ne shvaća da može biti zaštićen i od tog lažnog reklamiranja. Mi imamo posebne sada i zakone koji štite građane, ali to je još uvijek ostalo samo na papiru. Pa vidite da se ne poštuju ni temeljne postavke Zakona o obveznim odnosima gdje se vrši i protupravna naplata. Zato malo tko odgovara. Mislim da bi oko toga trebalo itekako povesti računa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin Gordan Maras. Izvolite. Kolegice Ingrid, kada govorim o reklamiranju pao mi je na primjer još jedan slučaj. Gledam jednu subotu u jutro televiziju, a tamo jedna gospođa govori ljudima šta će im se desiti. Znači, vi nazovete 0800 ili 0600 i ona vam ispriča šta će vam se desiti. I to može bit simpatično kad nazove jedna mlada dama ili mladi gospodin i pitaju da li ću se zaljubiti, da li ću upoznati nekoga itd. I onda se fino nasmješka da ova njoj ispriča ćete nekoga, treći mjesec će vam biti ključan u životu. I o.k. Ali pet minuta kasnije naziva žena koja ide na operaciju, bolesna, kojoj je život u pitanju i onda opet tamo ta ista iz nekih karata baca na stol i govori o tome da li će i kako će gospođa proći i kakvo će biti njeno zdravlje. E to je nedopustivo. Ja mislim da bi država trebala pa čak i oduzeti koncesiju televiziji koja takve emisije daje u program da bi zaradila određeni novac, jer nema nitko pravo na taj način se naj, ja bih rekao najgrozniji način igrati sa ljudskim sudbinama, uzeti im jer čekaju u liniji 10, 15 minuta da bi čuli kakvo će im biti zdravlje, uzeti im novac i onda na osnovu karata reći biti će tako i tako ili neće. Ok ako to netko vjeruje, pa nađe neki svojim osobnim poznanstvom, ali ovo se putem sredstava javnog informiranja, priopćavanja ljudima daje lažna nada i to tolerira i Vijeće za telekomunikacije, i Vijeće za telekomunikacije koje bi moglo sankcionirati takve televizije koje to dopuštaju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo navjerovatnije sutra.